3. asia. Nyt päätetään ympäristövaliokunnan mietinnön YmVM 6/2022 vp pohjalta kannanotosta selonteon johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 14.9.2022 pidetyssä täysistunnossa. Keskustelussa on Mauri Peltokangas Jani Mäkelän kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 1 mukaisen kannanoton, ja edelleen Sari Multala on Saara-Sofia Sirénin kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen

Ensin äänestetään Mauri Peltokankaan ehdotuksesta Sari Multalan ehdotusta vastaan ja lopuksi äänestetään voittaneesta valiokunnan ehdotusta vastaan. Osittain ainoaan, osittain

Osittain ainoaan, osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön 9/2022 vp pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja varaumasta sekä sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.